Í dag tekur því sæti á Alþingi 1. varamaður á lista flokksins í kjördæminu, Brynhildur Björnsdóttir. Brynhildur Björnsdóttir hefur áður tekið sæti á Alþingi og er boðin velkomin til starfa að nýju.

Þegar það er mikið að gera og stór aðkallandi mál fanga hug okkar og hjörtu er líklegra en ekki að við gleymum öllum hinum málunum. Tími okkar og orka þessa dagana hefur farið í náttúruhamfarirnar í Grindavík þó svo að einhverjir ráðherrar hafi agnúast út í fólk sem tjaldar á Austurvelli eða mótmælir hvalveiðum. Staðreyndin er samt sú að það er hægt að gera fleira en eitt í einu. Við réttara sagt verðum að gera margt í einu, svo mörg eru verkefnin. Enn eitt verkefnið birtist landsmönnum í áramótaskaupi síðasta árs þegar Hemmi Gunn birtist á skjánum. Gervigreindartæknin er svo sannarlega komin til að vera. Í grein á Vísi kallar Pétur Eggerz Pétursson hjá Overtune, sem er maðurinn á bak við Hemma Gunn-atriðið í áramótaskaupinu, eftir því að löggjafinn setji upp hanskana því framtíðin sé mætt. Framtíðinni er nefnilega slétt sama um hraðatakmarkanir stjórnmálanna sem drolla með öll verkefni árum saman, henda þeim milli nefnda og starfshópa fram og til baka á meðan hlutirnir eru bara að gerast. Í Bretlandi birtist fölsuð hljóðupptaka af formanni Verkamannaflokksins þar sem hann heyrist skammast út í starfsfólk flokksins annars vegar og hins vegar gagnrýna Liverpool-borg

En til þess að bregðast við kallinu hef ég sent frumvarp um gervigreindarfólk og sjálfvirka gagnagreiningu í meðflutningsferli til allra þingmanna með von um jákvæð viðbrögð. Það þarf nefnilega bara að bregðast við. Við eigum ekki að bíða eftir ESB eða starfshópum og nefndum. Við þurfum að gera það skýrt að endurgerð af einstaklingi sem má ætla að sé raunveruleg, hvort sem um er að ræða mynd, myndband, hljóðupptöku eða annað efni, sé óheimil án samþykkis viðkomandi einstaklings eða afkomenda hans ef viðkomandi er látinn. Við þurfum að bregðast við þessu strax.

Tilefnið var hneykslan ráðherrans á mótmælum sem eiga sér stað fyrir utan Alþingi þar sem fólk frá Palestínu er að kalla eftir viðbrögðum og aðgerðum ríkisstjórnarinnar. Í viðtalinu í Silfrinu hafnaði hann því að hann væri að slá nýjan tón í útlendingaandúð enda má það svo sem til sanns vegar færa, ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur hefur stigið þau skref mörg á kjörtímabilinu. Ríkisstjórnin hefur þrýst í gegn lögum sem draga úr réttindum fólks á flótta, hvort sem það heita útlendingalög eða lög um landamæri, dómsmálaráðherra breytti framkvæmd laganna fram hjá löggjafanum, allt til að draga úr réttindum fólks á flótta, og fleiri frumvörp eru á leiðinni til að gera stöðuna enn verri. Stjórnarflokkarnir eru á harðahlaupum í áttinni frá mannúð. Það breytir því hins vegar ekki að fólkið sem mótmælir utan við Alþingishúsið er ekki að kalla eftir breyttri stefnu heldur einfaldlega því að ríkisstjórnin framkvæmi það sem hún segist hafa ákveðið að gera. Þessu hefði utanríkisráðherra getað áttað sig á ef hann hefði talað við mótmælendur eða lesið eitt af þeim fjölmörgu bréfum sem okkur þingmönnum hafa borist. Mótmælin snúast nefnilega bara um það að utanríkisráðherra framkvæmi ákvarðanir sem ríkisstjórnin er búin að taka. Hér fyrir utan þingið er fólk sem hefur fengið samþykkta umsókn um alþjóðlega vernd. Ættingjar þeirra eru hins vegar fastir í Gaza. Undir sprengjuregni Ísraelshers er búið að samþykkja fjölskyldusameiningu þeirra einstaklinga. Það eina sem vantar er að hæstv. utanríkisráðherra komi nöfnum þeirra ættingja á landamærastöð milli Gaza og Egyptalands. Utanríkisráðherra þarf að senda einn tölvupóst (Forseti hringir.) til stjórnvalda erlendis og þarf að sjá til þess að einhver embættismaður taki á móti fólkinu sem íslenska ríkisstjórnin segist ætla að sameina ættingjum sínum hér á landi. Það að hæstv. ráðherra noti tilefnið til þess að grafa undan stöðu flóttafólks er skammarlegt og það að ríkisstjórnin sé ekki löngu búin að bregðast við mótmælunum með því að bjarga fólki í lífshættu er hneykslanlegt.

Frú forseti. Við erum væntanlega öll á þeirri skoðun að eitt grunnskilyrði farsællar landsstjórnar sé samhent ríkisstjórn. Það liggur í hlutarins eðli að gera þarf málamiðlanir milli ólíkra sjónarmiða en ef sameinast er um skýr markmið er það styrkur ekki veikleiki. Það sem af er þessu kjörtímabili höfum við ítrekað orðið vitni að því við ríkisstjórnarborðið að stjórnarflokkarnir ná hvorki saman um skýr markmið né að miðla málum þannig að farsælt sé fyrir landsmenn. Þetta hefur birst okkur mjög skýrt síðustu daga. Við sjáum þetta víða. Það er ekki samstaða um ríkisfjármálin, orkunýtingu, stjórn heilbrigðismála, útlendingamál eða sjávarútvegs- og auðlindamál. Og þetta er ekki tæmandi upptalning. Við sjáum það mjög skýrt að þessi ríkisstjórn er komin á endastöð. Hún hangir saman á tvennu. Hún lafir vegna þess að það er erfitt að gefa eftir valdastóla, jafnvel þótt völdunum fylgi ekkert erindi, og hún hangir líka saman á óttanum við kosningar, óttanum við að leggja erindisleysi síðustu ára í dóm kjósenda. Það blasa risavaxin verkefni við. Aðgerðir fyrir Grindvíkinga eru bráðnauðsynlegar og sjálfsagðar en þær verða eðlilega kostnaðarsamar og það er mikill útgjaldaþrýstingur á ríkissjóð vegna kjarasamninga. Að líkindum er þetta kostnaður upp á 150–200 milljarða fyrir ríkissjóð. Sitjandi ríkisstjórn getur ekki mætt þessum áskorunum, ekki vegna þess að það skorti viljann til að gera vel, við viljum öll gera vel, heldur vegna þess að í farsælli landsstjórn þarf að ná saman um málamiðlanir til þess að ná markmiðinu. Ef markmiðið er að koma Grindvíkingum til hjálpar og liðka fyrir kjarasamningum þá þarf m.a. að auka orkuöflun, breyta gjaldtöku fyrir afnot af auðlindum og gera umbætur í heilbrigðiskerfinu, svo að fátt eitt sé nefnt. Samsetningin við ríkisstjórnarborðið stendur í vegi fyrir þessu öllu, bæði vegna þess að það er ekki samstaða um að ganga í þessi verk og ekki síður vegna þess að þessir flokkar ná aldrei saman um nauðsynlegar aðhaldsaðgerðir til að fjármagna mikil og ný útgjöld, sem er líka lykilatriði þegar kemur að því að berjast gegn vöxtunum og verðbólgunni. Það er orðið tímabært að núverandi stjórnarflokkar horfist í augu við eigin erindisleysi. Atburðir síðustu daga segja okkur það mjög skýrt.

sér ekki, talar ekki, heyrir ekki — bara stikkfrí þegar verið að ráðast á þá sem eru veikastir. Við eigum að trúa því að núna fram undan sé endurskoðun almannatrygginga fyrir öryrkja. Ef þetta eru vinnubrögðin þá segi ég: Guð hjálpi öryrkjum.

ekki bara á milli stjórnar og stjórnarandstöðu heldur einnig innan stjórnarflokkanna. Það er freistandi fyrir okkur í stjórnarandstöðu að gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að fella ríkisstjórnina, enda hún fyrir löngu komin á síðasta söludag. Það er líka frest freistandi fyrir ólátabelgina innan stjórnarflokkanna að láta öllum illum látum í von um að ofbjóða hinum flokkunum. Nú er hins vegar ástandið í þjóðfélaginu þannig að það hefur aldrei verið mikilvægara að grafa stríðsaxir og róa bátnum í sömu átt. Við þurfum að sameinast um það sameiginlega markmið okkar sem þjóðar að bregðast við þeim hamförum sem Grindvíkingar hafa orðið fyrir. Í því þverpólitíska samstarfi sem boðað hefur verið til er nauðsynlegt að við skiljum pólitísk átök eftir um leið og umræður um Grindavík byrja. Við þurfum að hlusta á hvert annað og stjórnvöld þurfa að passa að nýta þá þekkingu og reynslu sem finna má innan stjórnarandstöðunnar og þann drifkraft sem ræður ríkjum hjá okkur í minni hlutanum að vinna öll mál tengd Grindavík eins hratt og vel og hægt er. Mikilvægast er þó að sjálfsögðu að við hlustum á Grindvíkinga sjálfa og tryggjum að þau fái frelsi til að velja. Verkefnið fram undan er mikið í sniðum en ef við leggjum öll hönd á plóginn þá getum við sigrast á þeim áskorunum sem í því felst. Það krefst samvinnu þvert á flokka. Það er von mín að þau okkar hér inni sem munu taka þátt í þessu þverpólitíska verkefni sýni Grindvíkingum að þegar neyðin bankar upp á þá stöndum við öll saman.

Frú forseti. Það var mikilvægt að koma Íslandi af gráum lista FATF, eða Financial Action Task Force, sem tókst haustið 2020, en þar eru ríki sem sæta auknu eftirliti vegna ófullnægjandi varna gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Nú nokkrum árum síðar má hins vegar spyrja hvort við höfum gengið of langt, annaðhvort með lögum og reglugerðum eða með túlkun. Ég geri sannarlega ekki athugasemdir við auknar kröfur um upplýsingagjöf frá stjórnmálamönnum og öðrum í opinberum valdastöðum né heldur að ákveðnar kröfur séu gerðar til náinna fjölskyldumeðlima vegna stjórnmálalegra tengsla, en við göngum lengra. Skráning raunverulegra eigenda var eitt skilyrði þess að komast af gráa listanum. Í þeim lögum eru stjórnarmeðlimir félagasamtaka, þar sem eigendur eru ekki sérstaklega tilgreindir, skráðir sem raunverulegir eigendur. Ef í slíkri stjórn eru einstaklingar með stjórnmálaleg tengsl, annaðhvort sjálfir eða í gegnum fjölskyldu, þá er fjandinn laus, eða með öðrum orðum absúrd krafa gerð um upplýsingagjöf allra stjórnarmeðlima, enda þau öll komin á lista yfir tilkynningarskylda aðila. Svo er það auðvitað ljóst að seta á svona lista getur sett fólki alvarlegar skorður í raunverulegum störfum sínum vegna þess að við erum jú að tala hér um afleiðingar af sjálfboðaliðastarfi í félagasamtökum. Þetta setur í raun og veru félagafrelsi og atvinnufrelsi fólks skorður, leyfi ég mér að segja, að ég tali ekki um persónuverndina. Ég nefni sem dæmi um af hverju þessi staða er eins og hún er að í Evrópulöggjöfinni er gerður greinarmunur á stjórnmálafólki, á fjölskyldum stjórnmálafólks og síðan á samstarfsaðilum, þar með talið þeim sem slysast til að sitja í stjórn félagasamtaka í sjálfboðavinnu með einhverjum með slík tengsl. En hér á landi, í íslenskri löggjöf,

Virðulegi forseti. Þingfundir þessa árs hefjast við þær aðstæður að hugur okkar allra er hjá Grindvíkingum vegna þeirra náttúruhamfara sem þar ganga yfir. Öll veltum við fyrir okkur leiðum til að styðja við samfélagið, fjölskyldur og einstaklinga í þeim miklu breytingum á daglegu lífi sem þau standa öll frammi fyrir og vil ég senda mínar bestu óskir til allra Grindvíkinga. Við þurfum þétta samvinnu um allt samfélagið næstu daga og mánuði við að útfæra leiðir sem draga úr óvissunni og gott er að finna þann mikla vilja til samvinnu sem er hér á þinginu og í samfélaginu öllu varðandi þau málefni sem við þurfum að greiða úr. En nú langar mig að koma inn á fyrirhuguð bílastæðagjöld á flugvöllunum á Akureyri og Egilsstöðum, áform sem áttu að koma til framkvæmda 1. febrúar en hefur verið frestað. Ég legg mikla áherslu á að áformin verði þá skoðuð í víðara samhengi, m.a. í tengslum við byggðastefnu og loftslagsmál. Hvaða áhrif hafa bílastæðagjöld á þessum stöðum, t.d. á aðgengi og kostnað við heilbrigðisþjónustu og Innanlandsflug er mikilvægur liður í samgöngukerfi landsins og í því felst aðgangur þeirra sem búa fjarri höfuðborginni að ýmiss konar sérfræðiþjónustu og menningarviðburðum. Innanlandsflug er liður í almenningssamgöngum og á því fékkst nokkur viðurkenning með tilkomu loftbrúarinnar. Í flestum tilfellum hafa þeir sem þurfa að nota flugvöllinn ekki annan valkost en að ferðast til og frá flugvelli á bíl. Ef bílastæðagjöldum verður bætt ofan á kostnaðinn vakna spurningar um hvort Sjúkratryggingar muni endurgreiða viðbótina. Verður bætt í ferðasjóð ÍSÍ eða verður bætt í loftbrúna?

fyrir 51 ári, þegar Eyjamenn yfirgáfu heimili sín og fluttu flestir upp á land um stundarsakir. En það var þegar flest húsin voru að fara undir hraun, tugir á hverri nóttu, sem loðnuveiðar

Í dag standa Eldfellið, hraunið, Villavík, Prestavík og Páskahellir sem minnisvarði um þennan atburð og finnst nú öllum Eyjamönnum hann ekki endilega fallegur, sérstaklega okkur þessum gömlu sem þótti vænt um austurbæinn. Eyjamenn eru minntir á það enn þann dag í dag að þeir búa á eyju. Það er ekki langt síðan vatnsleiðslan skemmdist í óheppilegu slysi sem varð þegar bátur var að koma til hafnar en Eyjamenn

Virðulegi forseti. Það eru umbrotatímar á Íslandi og auðvitað í heiminum öllum. Staða fólksins okkar í Grindavík er okkur auðvitað efst í huga. Það voru mikilvæg skilaboð frá Alþingi að setja Grindavík fyrst á dagskrá núna í janúar. Margir eiga um sárt að binda og það hefur verið aðdáunarvert að fylgjast með þrautseigjunni, æðruleysinu og bjartsýninni sem stafar frá Grindvíkingum. Við sem reynum að leggja eitthvað til málanna og aðstoða getum stundum orðað hlutina með röngum hætti eða skort skilning á aðstæðum. Því þiggjum við leiðbeiningar og leiðsögn frá Grindvíkingum sem undantekningarlaust eru settar fram á málefnalegan hátt. Það sama má ekki segja um alla umræðu og orðræðu í íslensku samfélagi. Vaxandi áhyggjur eru af skautun í samfélaginu, ég var t.d. að koma úr upptöku á hlaðvarpi sem fjallaði að miklu leyti um það. En þessi slæma þróun umræðunnar ætti ekki að koma okkur á óvart. Við höfum enda fjölmörg dæmi þessa í beinni útsendingu, meira að segja frá nágranna- og vinaþjóðum. Íslendingar vilja bara svo oft endurtaka mistökin, brenna sig sjálfir. En þótt við tökum mörg undir áhyggjur af aðkallandi vandamálum sýnist mér framlag til umræðunnar vera misjafnt og oft misráðið. Fólk sem er sannfært um eigið ágæti og fádæma gott innræti öskrar hatursfull ókvæðisorð á samborgara sína og eys yfir það svívirðingum til að láta í ljós vanþóknun sína, allt í nafni friðar og betri heims. Ég hef orðræðuna ekki eftir hér því að ég vil ekki valda mömmu minni vonbrigðum með orðbragðinu. En það var sérstakt að þurfa að útskýra hegðunina fyrir tíu ára gömlum syni mínum á fótboltamóti barna um helgina þegar hann varð var við hana. Þeir sem tala fyrir kærleika, mannúð og mannvirðingu mættu gjarnan byrja á nærumhverfi sínu. Allt sem þú vilt að aðrir menn gjöri yður og allt það.

Við vitum t.d. öll að dagskrá þessarar viku mun líta aðeins öðruvísi út eftir að boðuð tillaga var skiljanlega og með sóma tekin af dagskrá með tíðindum gærdagsins. Ég veit að

allra bestu batakveðjur frá þingflokki Sjálfstæðisflokksins. Við vitum að hún mun fara í gegnum þetta allt saman og mæta og gera okkur lífið leitt von bráðar. Ég nefni þetta þar sem það er þannig að verkefni og skyldur okkar eru bara með þeim hætti að við verðum að veita þeim fulla athygli

hvernig ríkisfjármálin spila við peningastefnuna svo að við náum utan um verðbólguna og getum lækkað vexti. Þar erum við öll saman í liði og eigum allt okkar undir. Þetta eru verkefnin.

Eftir að hæstv. matvælaráðherra upplýsti um veikindi sín var sú tillaga að sjálfsögðu dregin til baka og ráðherra sendar batakveðjur héðan úr þingsal.

Það er nauðsynlegt að koma málefnum Grindavíkur í einhvern þann farveg að um þau geti ríkt breið samstaða og að þau verði ekki að pólitísku bitbeini flokkanna hér á þingi. Það hvernig ríkisstjórninni tekst til í stuðningi við gerð kjarasamninga mun ráða miklu um hvernig okkur mun farnast á næstu misserum. Nú hafa komið fram kröfur frá stéttarfélögunum á almennum markaði um að ríkið leggi u.þ.b. 25 milljarða á ári inn í tilfærslukerfin og hafa samningsaðilar lýst því yfir að það sé forsenda þess að samningar náist. Þá hafa önnur samtök launafólks lýst því yfir að þau geti ekki fallist á þá krónutöluhækkun sem félögin á almennum markaði hafa farið fram á. Krónutöluhækkun lífskjarasamnings hafi gert það að verkum að ekki hafi orðið nein kaupmáttaraukning hjá þeirra félagsmönnum. Það bíður að ná fram einhverri málamiðlun til þess að samningar náist sem getur hjálpað til að ná fram þeim stöðugleika sem búið er að bíða eftir í mörg ár. Hitt er svo annað mál hvernig fjármagna á þetta allt saman. Þrátt fyrir að uppgangur hafi verið í samfélaginu að undanförnu er ríkissjóður enn rekinn með tapi og því þarf að breyta og verður að breyta.

okkar bestu kveðjur frá þingflokki Miðflokksins og óska henni skjóts bata í sínum veikindum. Ég verð jafnframt að biðja hæstv. virðulegan forseta um að hlutast til um það fyrir okkur þingmenn að það verði upplýst með skýrum hætti með hvaða hætti þessi risastóru mál sem hæstv. matvælaráðherra hefur á sinni könnu núna og hefur greinilega ætlað sér að koma inn í þingið á vormánuðum. Þá er ég að tala um heildarendurskoðun sjávarútvegslöggjafarinnar og mál er varða lagareldi,

um sinn. Okkur mun vinnast mikill tími til að sinna öðrum verkefnum ef það liggur fljótt fyrir að þessi tvö verkefni sem ég nefni sérstaklega verða sett til hliðar, ofan í skúffu. Ég vil hvetja hæstv. forseta til að eiga orðastað við starfandi matvælaráðherra um það með hvaða hætti þessi mál verða unnin hér í þinginu á vormánuðum, komi þau fram, því að eins og oft vill verða þá er í mörg horn að líta. Grindavíkurmál munu kalla á mikla athygli á næstunni og það væri okkur öllum til gagns ef sem fyrst lægi fyrir

Frú forseti. Hér koma hv. stuðningsmenn ríkisstjórnarinnar upp hver af öðrum að telja sjálfum sér trú um eða sannfæra sjálfa sig um að allt sé í sóma í stjórnarsamstarfinu. Allir sem fylgjast með íslenskri pólitík og hafa fylgst með atburðum undanfarinna vikna, mánaða og missera sjá það að þessu stjórnarsamstarfi er lokið. Nú á sér stað einhver mesta störukeppni sem fram hefur farið í pólitík á Íslandi um langan tíma. Þessi ríkisstjórn var víst stofnuð til að brúa bilin í samfélaginu, leita sáttaleiða, koma í veg fyrir skautun í stjórnmálaumræðunni og skapa stöðugleika í efnahagslífinu. Það verður ekki sagt að það hafi tekist og öll þessi markmið virðast fokin út í buskann. Fyrir helgi skrifaði hæstv. utanríkisráðherra og formaður Sjálfstæðisflokksins sig út úr ábyrgri og lýðræðislegri umræðu um málefni útlendinga hér á landi með ósmekklegri samsuðu útlendingaandúðar og hræðsluáróðurs. Þar fór nú fyrir lítið málflutningur forsætisráðherrans um að þetta stjórnarsamstarf, einmitt þetta stjórnarsamstarf, komi í veg fyrir skautun í almennri umræðu á Íslandi þegar skautunin á sér stað á milli stjórnarflokkanna þriggja, að því er ég fæ best séð. Við verðum að horfast í augu við það hér á hinu háa Alþingi að þau verkefni sem hér blasa við okkur, m.a. vegna Grindavíkur og efnahagsástandsins í samfélaginu, kalla á samvinnu allra flokka hér á hinu háa Alþingi. Meiri hluti og minni hluti verða að vinna saman. Stjórnarmeirihlutinn getur ekki starfað þannig að hann komi til stjórnarandstöðunnar og leggi á borðið einhverjar hugmyndir og ætlist til þess að þær séu blessaðar

á meðan aðrir, þó að þeir nái að halda heimili sínu, munu standa veikar að vígi mörg næstu ár og jafnvel aldrei ná vopnum sínum á ný. Já, ég kalla þetta áhlaup og árásir, því að eins og fjármálaráðherrum þessarar ríkisstjórnar er svo tamt að segja þá er sömu krónunum ekki eytt tvisvar. Nú þurfa heimilin að afhenda krónurnar sem þau vinna fyrir hörðum höndum beint til bankanna í bílförmum. Þeim er þannig ekki eytt í mat, tómstundir fyrir börn, læknisþjónustu eða nokkuð annað sem skiptir fólk máli í lífinu. Bankarnir geta hins vegar eytt þessum krónum fólksins í landinu eins og þá lystir. Inn í þetta ástand kemur breiðfylking verkalýðsfélaganna með boð um samning; samning sem felur í sér tiltölulega litlar launahækkanir en mun þó skila meiri pening í launaumslagið. Þannig þurfa stjórnvöld, þ.e. þessi veruleikafirrta ríkisstjórn sem nú er við völd, að leggja til um 25 milljarða í tilfærslukerfin til að bæta fólkinu í landinu upp nokkrar af þeim fjölmörgu krónum sem því er gert með valdboði að greiða til bankanna. 25 milljarðar eru ekki mikið í samanburði við alls kyns útgjöld sem stjórnvöld hafa farið í, t.d. í Covid-faraldrinum eða eftir hrun, þegar mikið hærri upphæðum en þetta var beint til fyrirtækja. Og þar stendur hnífurinn væntanlega í kúnni. Þessi skelfilega ríkisstjórn er nefnilega alltaf tilbúin til að hlusta á umkvartanir stórfyrirtækja en lokar algerlega eyrunum fyrir neyðarópi illa staddra heimila. Síðan gerir breiðfylkingin m.a. kröfu um lækkun vaxta. Þó að það sé erfitt að ímynda sér það er veruleikafirringin jafnvel enn meiri í Seðlabankanum en hjá ríkisstjórninni. Þar virðast vaxtalækkanir hljóma eins og einhvers konar föðurlandssvik á meðan þessu er einmitt þveröfugt farið. Já, það er vægast sagt dapurlegt, svo notuð séu orð formanns VR, ef ríkisstjórnin ætlar að nota Grindavík sem afsökun fyrir því að hleypa öllu í bál og brand á íslenskum vinnumarkaði. Ríkisstjórn Íslands á að vinna fyrir fólkið í landinu, ekki bankana og ekki Samtök atvinnulífsins, og það er löngu kominn tími til að hún átti sig á því.

Virðulegi forseti. Í dag er hálf öld og einu ári betur síðan framtíð Vestmannaeyinga kollvarpaðist á einni nóttu. Eins og þar og þá stendur samfélagið í Grindavík frammi fyrir því að forsendur framtíðarinnar eru að bresta. Húsin standa yfirgefin, skólar eru tómir, vinnustaðurinn er lokaður, félagslíf tætt. Tómstundir, róluvöllurinn, göngustígurinn, garðurinn, heimilið öllu var kippt undan fótunum í einu vetfangi, bókstaflega. Íslendingar þekkja vel til náttúruhamfara. Við höfum upplifað eldsumbrot, skriðuföll, snjóflóð, sjávarháska og jarðskjálfta. Hér hefur byggst upp harðgert og traust samfélag þar sem samkenndin er grunnstilling. Það þarf ekki mikið til að öll óeining sé lögð til hliðar þegar þörf er á og samfélagið leggist allt á eitt óháð efnahag, stétt eða stöðu til að hlúa hvert að öðru og leysa sameiginlega þau verkefni sem að steðja. Sterkt samfélag er ekki bara landfræðileg staðsetning húsa. Samfélag er sameiginleg hugmynd um hagsmuni, um jöfnuð og systkinalag, sameiginlega sjóði sem ráðstafað er til verkefna sem gagnast öllum og sameiginlega framtíðarsýn. Samfélagsvitund og samkennd er verðmætt afl. Framtíð Grindavíkur er samfélagslegt verkefni allra á Íslandi og þannig hefur ríkisstjórnin nálgast verkefnin. Aðgerðir ríkisstjórnarinnar hafa frá byrjun einkennst af virðingu fyrir vilja Grindvíkinga og verið metnar út frá samtölum við íbúana fyrst og fremst. Við virkjum þessa kosti samfélagsins til að ná bestu niðurstöðunni fyrir sem flesta. Það er mikilvægt að íbúar Grindavíkur, eins og íbúar Vestmannaeyja á sínum tíma, fái tíma, þolinmæði og áframhaldandi stuðning. Ríkisstjórnin ætlar að gefa Grindvíkingum færi á skjóli á meðan þau þurfa að taka afdrifaríkar ákvarðanir um framtíð sína.

Virðulegi forseti. Ég þakka hæstv. ráðherra fyrir að taka þessa umræðu hér í dag en orkumál og orkuöryggi þjóðarinnar hefur fengið mikla umfjöllun undanfarnar vikur sem reyndar kemur ekki til af hinu góða. Staðan á Íslandi er grafalvarleg. Kyrrstaða hefur ríkt um árabil og niðurstaðan er sú að orkuöryggi okkar er ógnað. Sú sorglega staða að við sjáum okkur knúin til þess að leggja fram frumvarp til að tryggja heimilum og litlum og meðalstórum fyrirtækjum forgang að raforku og horfum á fyrirtæki neyðast til að brenna olíu vegna skerðingar raforku til að halda daglegri starfsemi sinni er með öllu óásættanleg. Skerðing raforku kostar ríkissjóð, atvinnulífið og samfélagið allt talsverðar fjárhæðir á hverju ári. Samningar fyrirtækja vegna ótryggrar orku eru mikilvægir til að fullnýta kerfið og gera ráð fyrir skerðingum en skerðingunum hefur þó fjölgað og vara í lengri tíma en áður og fyrirséð að þeim muni fjölga enn frekar á næstu árum. Því er eflaust hægt að spyrja sig hvort um forsendubrest sé nú að ræða. Orkuöflun undanfarin ár hefur ekki verið næg þrátt fyrir ábendingar sérfræðinga um yfirvofandi orkuskort áskoranir í loftslagsmálum, fólksfjölgun og fjölgun ferðamanna og aukna framleiðni fyrirtækja. Á 16 ára tímabili hefur aflaukning í kerfinu numið um 384 MW eða sem nemur einungis um 24 MW á ári. Ljóst er að stórauka þarf orkuöflun ef við ætlum að tryggja orkuöryggi hér á landi og ná okkar markmiðum í loftslagsmálum. Eldsumbrot á Reykjanesskaga sýna okkur hvað náttúruhamfarir geta haft alvarlegar afleiðingar. Þar var og er Svartsengi í raunverulegri hættu vegna nálægðar við eldsumbrotin. Þaðan fær Reykjanesið heitt vatn og orku eða um 30.000 manns og þá er ekki talin atvinnustarfsemin sem þetta getur haft áhrif á. Nýr raunveruleiki setur orkuöryggi, orkuöflun og flutningskerfið okkar í nýtt samhengi. Ítrekað hefur verið bent á mikilvægi þess að koma upp hringtengingu hér á landi, m.a. svo hægt sé með góðum hætti að flytja orku á milli landsvæða, nýta virkjanir betur og minnka sóun. Það sem hefur tekið áratugi þarf núna að taka mánuði eða örfá ár án þess þó að gefa nokkurn afslátt af þeim umhverfisþáttum er tengjast leyfisveitingum. Við hugum vissulega að vernd náttúrunnar en sagan hefur sýnt sig að vernd og nýting getur farið saman. Landsnet hefur í forgangi að ráðast í framkvæmdir við flutningslínu frá Akureyri til Grundartanga. Allt ferlið við slíka framkvæmd er flókið og tekur langan tíma. Það er grundvallaratriði að þessari framkvæmd verði flýtt eins og unnt er, enda um þjóðaröryggi að ræða. Í fyrra hefði línan komið í veg fyrir skerðingar sem kostuðu þjóðarbúið um 5 milljarða. Vatnsstaða lóna var með þeim hætti á þeim tíma að aflaukning hefði verið á við eina Hvammsvirkjun. Þarna er hægt að auka aflið í kerfinu án þess að ráðast í virkjunarframkvæmdir. Rammaáætlun 3 var samþykkt í upphafi þessa kjörtímabils en í nefndaráliti meiri hluta umhverfis- og samgöngunefndar var bent á mikilvægi þess að endurskoða rammaáætlun og þar með verndun heilu vatnasviðanna. Það þarf að nýta þau tækifæri sem okkur bjóðast hér og alls ekki útiloka virkjunarmöguleika til framtíðar. Þegar kostur er settur í verndarflokk í rammaáætlun er allt vatnasviðið verndað. Það hefur í för með sér að fleiri kostir á sama svæði sem gætu komið til greina komast ekki inn í rammaáætlunarferlið. Þetta útilokar kosti sem geta verið hagkvæmir en við vitum öll að vatnsföll á Íslandi eru ekki óþrjótandi. Mögulega þarf að skoða fleiri þætti þegar ákvörðun er tekin varðandi orkukosti, þætti er varða orkuöryggi, köld svæði og markmið ríkisstjórnar hverju sinni. En það er afar ánægjulegt að sjá kollega mína hér á þingi loksins kveikja á perunni og átta sig á þeirri stöðu sem við erum í. Ég bind vonir við að yfirlýsingar þingmanna og heilu þingflokkanna séu ekki orðin tóm enda er ljóst að margir þessara þingmanna þurfa að taka U-beygju á sinni afstöðu, t.d. hvað varðar friðun og regluverk. Við þurfum að setja okkur markmið um hve mikillar orku við ætlum að afla til framtíðar og aðgerðaáætlun er lýtur að því hvernig við ætlum að afla hennar. Ég vil nýta hér tækifærið og spyrja hæstv. ráðherra hversu mikillar orku hann telur okkur þurfa að afla til framtíðar og hvort ráðherra hafi sett upp aðgerðaáætlun til að afla þeirrar orku.

þegar menn hafa verið að nota tækifærið núna og einhvern veginn átta sig á stöðu mála þegar kemur að orkumálum okkar Íslendinga.

Það er langt síðan ég kom fram með skýrslu um hitaveituna. Hvenær ætla menn að vakna við það að tveir þriðju hlutar hitaveitna á Íslandi, tveir þriðju, eru í vandræðum?

Ef við ætlum að auka orkuframleiðslu þá er fernt sem þarf að gera. 1. Það þarf leyfi til að nýta virkjunarkosti og það leyfi fæst með afgreiðslu rammaáætlunar. 2. Orkufyrirtæki verða að fara í framkvæmdir eða undirbúa framkvæmdir.

frá Eyjafirði yfir í Grundartanga verði tilbúin 2027. Nú fyrir þinginu liggur fyrir frumvarp um hagnýtingu vindorku, eða það kemur núna á næstu vikum og er mikilvægt að þingmenn klári mál eins og sameiningar stofnana

Það þýðir ekki að koma með skýrslu eftir skýrslu eftir skýrslu um mikilvægi þess að vera með stærri stofnanir og síðan koma allir smákóngar heimsins þegar á hólminn er komið og segja: Ekki hjá mér, ekki hjá mér. Ég vonast til þess að það verði ekki niðurstaðan núna. Ég fæ að tala fyrir öðru frumvarpinu núna á eftir en hitt kemur hingað vonandi fljótlega sem er komið inn í þingflokka.

það sem hefur verið gert og það sem við erum á leiðinni að gera en fagna umræðunni og mun draga á yfirlýsingar þingmanna sem hafa kallað eftir aðgerðum í orkumálum. Ég mun draga á það. Ég treysti því að þingið muni vinna skilvirkt og almennilega til að ná árangri — þótt fyrr hefði verið.

Það sem við þurfum að gera, kjörnir fulltrúar, fyrst og fremst er að tryggja raforkuöryggi í landinu. Það þýðir að það þarf að setja

og við höfum haft til meðferðar hér í þinginu. Það er ekkert neyðarbrauð, við hefðum þurft að gera það hvort eð er, við samþykktum að gera það fyrir mörgum árum. Það þýðir að tryggja alþjónustu fyrir heimili og fyrirtæki að þau þurfa vörnina gagnvart þeim sem keppa á alþjóðlegum markaði um raforkuna og ekki síst núna þegar, eins og við vitum að sjálfsögðu, græn orka verðmæt og mjög eftirsótt vara og við viljum fá fyrir hana gott verð. En við viljum ekki að almenningur í landinu greiði það sama verð. Þar eiga stjórnvöld að grípa inn í. Hitt sem skiptir ekki minna máli er að forgangsraða til orkuskiptanna. Það hefur einhvern veginn ekkert gerst þar. Ég sá reyndar glitta í slík áform í drögum að tillögu og frumvarpi um nýtingu vindorku en ég sá ekkert í þeim texta sem tryggir það að vindorkan sem á eftir að framleiða hér muni renna til orkuskiptanna. Þar þarf að tengja. Við erum ekki búin að tengja þar og við getum ekki talað sýknt og heilagt um orkuskipti ef við vitum ekki hvernig við ætlum að tryggja að framleiðslan fari í þau. Það er mjög mikilvægt að við gerum það. það. Ég gæti farið hér yfir það sem sagt hefur verið í þessari umræðu hingað til. Allir vita á hverra ábyrgð kyrrstaðan var. Skerðingar eru ekki gerðar nema um þær sé samið fyrir fram. En mig langar til að heyra frá hv. þm. Ingibjörgu Isaksen hver þessi U-beygja er

Virðulegi forseti. Það er hlutverk ríkisins að tryggja næga raforku. Ég man ekki eftir því á minni lífstíð að áður hafi blasað við raforkuskortur á Íslandi. Ríkinu hefur misfarist þetta verkefni með alvarlegum hætti. Það fer reyndar tvennum sögum af því hvort verið sé að nýta stóran hluta raforkunnar til einhvers konar uppgraftar á rafmyntum og umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra þarf að veita skýr svör um hvort svo sé. Eigi slíkt sér stað ætti því að sjálfsögðu vera sjálfhætt. Heimilin eiga alltaf að njóta forgangs sé einhver skortur á raforku og það má aldrei gleymast að íslenskur almenningur byggði upp raforkukerfið hringinn í kringum landið og greiddi fyrir þá uppbyggingu með hag þjóðarinnar og framtíðarkynslóða í huga. Okkur ber að hugsa vel um arfinn, virkjanirnar og dreifikerfið, og gæta þess að þessir þjóðarinnviðir falli aldrei á fárra hendur. Það má aldrei gerast að einhverjir útvaldir fái að hagnast á þessari þjóðarauðlind. Vegna þessarar sameiginlegu hugsjónar þjóðarinnar voru sveitarfélögin sem orkan kemur frá tilbúin til að gefa margt eftir svo orkuvæða mætti landið og gerðu ekki kröfur um hagnað af orkuframleiðslunni. Á undanförnum árum hefur það hins vegar gerst að hinir og þessir milliliðir eru farnir að hagnast á orkunni sem kemur frá þessum sveitarfélögum á meðan hlutur sveitarfélaganna er verulega rýr. Það er meira að segja þannig að beint tap eins helsta orkusveitarfélags landsins, Skeiða- og Gnúpverjahrepps, af orkuvinnslu þar í sveit nam heilum 45 milljónum árið 2022. Það er tap upp á 75.000 kr. fyrir hvern íbúa, sem samsvarar því að Reykjavíkurborg myndi tapa 10 milljörðum á orkuvinnslu. Það er því ekki nema von að þessi sveitarfélög krefjist breytinga á kerfinu og vilji ganga til samninga við ríkið og Landsvirkjun um jafnari skiptingu ágóðans sem vissulega er fyrir hendi. Fram undan eru stórar áskoranir og þörf er á fleiri virkjunum og bættu dreifikerfi til að tryggja raforkuöryggi þjóðarinnar. Það er því mikið undir og ríkisstjórninni ber að ganga af heilindum til samninga við orkusveitarfélögin og takast á við verkefni framtíðarinnar í sátt við þau.

eru 10 MW skurðarpunkturinn fyrir það hvort virkjun lúti ferli rammaáætlunar eða ekki. Fyrir rúmum 20 árum, við samþykkt raforkulaga, varð síðan til fyrsti vísirinn að markaðsbúskap innan orkugeirans hér á landi. Markmið laganna var að koma á þjóðhagslega hagkvæmu raforkukerfi og samræma íslensk lög að samkeppnisumhverfi Evrópusambandsins. Með lögfestingunni var um ákveðin kaflaskil að ræða þar sem Landsvirkjun hafði fram að því borið lagalega ábyrgð á orkuöryggi almennings sem skyndilega var afnumin með innleiðingu raforkutilskipana Evrópusambandsins. Með lögfestingu ákvæðanna og sölu raforku inn á hið almenna raforkukerfi, þar sem skilið var á milli samkeppnis- og sérleyfisstarfsemi, varð til hvati fyrir ólíka aðila að framleiða raforku. Þessi grundvallarbreyting hafði ekki síst áhrif á áform um virkjunarframkvæmdir undir 10 MW sem urðu hagkvæmur virkjunarkostur með innleiðingunni. Skipulagsstofnun hefur ítrekað bent á verulega neikvæð umhverfisáhrif af meintum smávirkjunum í umsögnum sínum um þær. Í mínum huga er tilefni til þess að meta umhverfisáhrif þeirra með öðrum virkjunarkostum í rammaáætlun, enda er 10 MW viðmið um stærðarmörk mælikvarði á framleiðslugetu virkjunar og getur því ekki talist ákjósanlegur mælikvarði á umhverfisáhrif hennar, enda um ólíka þætti að ræða. Fyrir jól kom fram skýrsla dönsku ráðgjafarstofunnar Impliment sem unnin var fyrir Landsvirkjun, umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið og Orkustofnun. Skýrslan styður mjög þau sjónarmið að við bætum nýtingu og forgangsröðun orku með hag almennings að leiðarljósi. Í skýrslunni kemur m.a. fram að standa mætti undir 8% af núverandi raforkuþörf þjóðarinnar með einföldum breytingum á raforkuinnviðum án mikils tilkostnaðar á stuttum tíma. Í mínum huga þurfum við að leggja alla áherslu á forgangsröðun raforkunnar, (Forseti hringir.) bætta nýtingu hennar og dreifikerfið og það eru raunhæf næstu skref.

Við Íslendingar erum ótrúlega auðug þegar kemur að endurnýjanlegri orku. Hér hitum við flest hús með jarðvarma og framleiðum meiri raforku miðað við höfðatölu en nokkurt annað ríki. Þessi endurnýjanlega orka er hins vegar háð þeim skilyrðum að hún byggist á náttúruöflunum þannig að framleiðslugetan sveiflast með náttúrunni. Það er ekki nýtt vandamál, ef vandamál skyldi kalla, heldur er gert ráð fyrir því í samningum orkufyrirtækja við stórnotendur raforku. Ef vatnsaflið dregst saman í kjölfar minni úrkomu þá bitnar það á þeim sem hafa gert samninga um skerðanlega orku. Orkuskortur er ekki vandamálið, forseti. Vandamálið sem við stöndum frammi fyrir er aukin markaðshyggja í orkumálum. Með yfirvofandi orkuskiptum vilja sífellt fleiri stórnotendur komast á markaðinn og einkafyrirtæki sem framleiða orku vilja bæta við sig viðskiptum en til þess þurfa þau að fá leyfi til að framleiða meiri orku. eru þessi fyrirtæki að ofselja raforku og þegar vatnsárið er lélegt eins og núna þá lenda þessi fyrirtæki í vandræðum. Það að eftirspurn eftir raforku sé umfram framboð er ekki tilefni til þess að blása í alla lúðra og öskra um orkuskort. Það væri óskandi að þessi fyrirtæki og helsti talsmaður þeirra, hæstv. orkumálaráðherra, myndu vanda sig meira í umræðunni um orkumál en þess í stað er ýtt undir heimatilbúið neyðarástand í orkumálum, allt í þágu gróðasjónarmiða. Raunverulega neyðarástandið sem við stöndum frammi fyrir, forseti, er vöntun á ráðherra umhverfismála sem stendur vörð um umhverfið og almannahagsmuni og ríkisstjórn sem er annt um heiðarlega umræðu um okkar mikilvægustu innviði og auðlindir.

Frú forseti. Hér eins og í svo mörgum öðrum málum stendur yfir störukeppni milli stjórnarflokkanna. Ég held að það þurfi að skoða þessa umræðu hér í dag í því ljósi, og í því ljósi að öll spjót standa á ríkisstjórninni vegna stöðunnar í orkumálum. Niðurstaðan í störukeppni er að ekkert gerist á meðan og almenningur fær aftur og aftur að heyra þá skýringu að hann verði bara að skilja að hér starfi saman þrír ólíkir flokkar. Þröng staða blasir við heimilunum næstu árin þar sem þau eru afgangsstærð að raforku, leyfisveitingaferli nýrra virkjana er komið út í skurð og markmið Íslands í orkuskiptum eru að litlu sem engu orðin. Þessi sundraða ríkisstjórn sýnir okkur aftur og aftur að hún getur ekki tekið þær ákvarðanir sem þarf að taka. Þess vegna verður Alþingi að sameinast og tryggja heimilum og smærri fyrirtækjum næga raforku. Það verður að hraða leyfisveitingum fyrir nýjum virkjunum sem tilbúnar sem tilbúnar eru til framkvæmda svo að við komumst sem fyrst út úr þessari orkukrísu sem hér ríkir. Næsta ríkisstjórn verður svo að gera það að forgangsmáli að hraða leyfisveitingum og taka ferli rammaáætlunar til endurskoðunar svo að hún virki sem skyldi. Tryggja verður að næg orka sé til staðar í nýtingarflokki til að knýja orkuskipti og til að mæta orkueftirspurn framtíðarinnar. Næsta ríkisstjórn þarf að skerpa á óljósum markmiðum í orkuskiptum Íslands og tryggja að fyrir liggi tímasett og fjármögnuð orkuskiptaáætlun. Tækifærin blasa við en kyrrstaða horfir á okkur þar til að ný ríkisstjórn tekur við. Umræðurnar hér í dag breyta litlu því að ríkisstjórn sem ekki getur komið sér saman um stefnu getur auðvitað ekki farið út í aðgerðir.

júní 2022. Það gerði ég svo sannarlega, þannig að ég bara bið hæstv. ráðherra að vinna rannsóknarvinnuna sína betur, enda veit ég ekki um nokkurn hér á þingi sem myndi láta sér detta það til hugar að ég myndi ekki greiða atkvæði með máli eins og þessu.

En ég hef veitt því athygli svo sem að það var fulltrúi Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs sem greiddi atkvæði á móti málinu eins og það lá fyrir þarna í lokaafgreiðslu en látum það nú liggja á milli hluta nú um stundir.

Það skiptir máli að hæstv. ráðherra hagi sínum málum með þeim hætti að gagn geti orðið af. Það er auðvitað val Sjálfstæðisflokksins að vinna með Vinstrihreyfingunni – grænu framboði, sem við þekkjum hversu áhugasöm er um frekari orkuöflun. Á því vali verður Sjálfstæðisflokkurinn að bera fulla ábyrgð

Við lifum á skrýtnum tímum, nokkurn veginn þannig að morgundagurinn er óljós. Eldsumbrot á Reykjanesskaga eru staðreynd sem ekki verður horft fram hjá og það vekur upp öflugri umræðu um orkuöryggi landsins. Þessa stöðu er ekki að finna í orkustefnu landsins sem nær til 2050 en þó segir þar, með leyfi forseta: „Framtíðarsýnin endurspeglar sjálfbæra þróun og hversu mikilvægu hlutverki orkan gegnir í lífi landsmanna allra. Þar kemur fram samspil orkunýtingar, umhverfisverndar og efnahagslegra þátta, og mikilvægi þess að þessir þættir vinni saman í góðu jafnvægi.“ Þessi staðreynd lifir og við verðum að halda í hana. Orkuskortur til framtíðar er líka staðreynd. Hvernig ætlum við að bregðast við honum? Hann hefur reyndar verið viðvarandi á Vestfjörðum síðan fyrst var kveikt ljós þar

Það fer nefnilega eftir því hvar þeir búa. Stefna núverandi stjórnvalda er að styrkja byggð í öllu landinu, jafna aðgengi að þjónustu, jafna tækifæri til atvinnu og stuðla að sjálfbærri þróun byggða um allt land.

Það þarf raunhæfa áætlun í uppbyggingu flutningskerfis en einnig þarf að þora að tala um raunhæfa virkjunarkosti. Við þurfum að huga að uppbyggingu og leggja fram lausnir til frambúðar. Þá fyrst getum við treyst raforkuöryggi um allt land.

það mun ekki verða þannig, þau lífskjör sem eru á Íslandi munu ekki verða þau sömu eða betri nema með aukinni orkuöflun og orkunýtingu. Það er algjörlega kristaltært. Við þurfum að hafa það á hreinu

fyrir þessa orku. Við þurfum að hafa öfluga orkuöflun og orkudreifingu um allt land. Það styrkir líka byggðirnar í landinu og tryggir að velferðin nái til allra landsmanna. Því þurfum við, til þess að tryggja orkuöryggi og velferð í þessu landi, að taka höndum saman um það að við ætlum að auka orkuöflun og gera það vel. Við höfum gert það vel hingað til. Það hefur tryggt okkur þessa velferð. Og

í hve miklum mæli og hvernig við gerum það. Með orkuöflun, þar sem oftar en ekki er verið að fórna öðrum verðmætum, er nauðsynlegt að fara varlega og leita eins breiðrar sáttar og mögulegt er. Þess vegna höfum við rammaáætlun. En um leið og við eigum að grundvalla orkuöflun á rammaáætlun verðum við líka að tryggja að kostir sem raðað er í virkjunarflokk fái eðlilegan framgang án ómálefnalegs flækjustigs eftir að þeir hafa komist þangað. Þess vegna er áhugavert að skoða nýleg tilmæli innan Evrópusambandsins um endurnýjanlega orku þar sem það er markmið að hraða leyfisveitingaferli fyrir slíka orkuöflun og að framkvæmdir í þágu brýnna almannahagsmuna njóti forgangs, enda byggi þeir á grunni endurnýjaðrar orkuöflunar. Þá þarf endurskoðun rammaáætlunar sífellt að vera í gangi, enda tekur veruleiki okkar stöðugum breytingum. Þannig segir t.d. í nýlegri umsögn Landsvirkjunar um endurmat á nokkrum virkjunarkostum rammaáætlunar að fimm af tíu virkjunarkostum í jarðvarma sem eru í nýtingarflokki séu á eldvirkum svæðum á Reykjanesi og þetta sé verulegur hluti af afli og orkugetu nýtingarflokks núverandi rammaáætlunar. Landsvirkjun bendir á að þessi nýja staða minni á nauðsyn þess að dreifa orkuinnviðum um allt landið. Þá er rétt að koma að síðasta punktinum. Við verðum einfaldlega að vinna miklu harðar að því að bæta flutningskerfið okkar. Það er bæði spurning um nýtingu og almannaöryggi. Loks eykur það jöfnuð og samkeppnisstöðu þvert á landshluta að öll fyrirtæki landsins, hvar sem þau eru staðsett, geti framleitt vörur sínar með grænum hætti og aukið þannig verðmæti þeirra.

sem er bara alls ekki okkar. Við eigum bara að fara að viðurkenna það að við erum með allt niður um okkur í raforkumálum, eða réttara sagt ekki við í stjórnarandstöðunni heldur ríkisstjórnin.

koma okkur niður á það með hvaða hætti við ætlum að nýta þau gæði sem við búum yfir. Við erum rík af þessum gæðum og þar þarf að gæta jafnvægis. verið komið inn á rammaáætlun, svokallaða verndar- og orkunýtingaráætlun, og það er með vilja sem ég hægi á mér þegar ég segi „verndar-“ vegna þess að það er hinn helmingurinn ef við viljum horfa á þetta sem tvískipta arma. Það er akkúrat hinn helmingurinn af löggjöfinni, að horfa til verndar annars vegar og nýtingar hins vegar. Hér höfum við sammælst um að leggja áherslu á að tryggja að orkan gangi upp í það að mæta okkar skuldbindingum í þágu loftslagsmála. Þá skulum við heldur ekki gleyma því að ástæðan fyrir því að þjóðir heims eru komnar á þennan stað sem þær eru á er vegna þess hvernig þær hafa gengið gegndarlaust á gæðin. Það getur því ekki verið lógískt í öllu samhengi að ganga bara áfram gegndarlaust á gæðin án þess að við tryggjum að gæta einhvers jafnvægis í upplegginu. Ég minni þess vegna á mikilvægi verndarþáttarins í þessu samhengi. minna á, og ég nota hvert einasta tækifæri í þessari umræðu til að minna á það, að á Íslandi eru síðustu 43% af ósnortnum víðernum allrar Evrópu. Það eru nú aldeilis gæði. Við þurfum að horfa til verndar heilla vatnasviða, m.a. til að tryggja líffræðilegan fjölbreytileika og gæta þess að ganga ekki svo gegndarlaust á hann að við getum ekki endurheimt hann aftur. Það er atriði sem þarf líka að horfa til þegar við ætlum okkur að fara að nýta náttúruna hér eins og við höfum verið að gera.

það sé meiri eftirspurn eftir orku þýðir ekkert endilega að það sé orkuskortur, a.m.k. ekki fyrir alla. Þetta er gríðarlega mikilvægt. Í fyrsta lagi skulum við hafa það algerlega á hreinu að það er skylda stjórnvalda að tryggja heimilum landsins örugga orku á sanngjörnu verði. Í öðru lagi framleiðum við miklu, miklu meira af orku en heimilin þurfa. Það er sem sagt til miklu meira en næg orka fyrir heimilin. Við erum hvergi nálægt því að geta sagt að það sé orkuskortur gagnvart nokkru sem stjórnvöld bera ábyrgð á. Sama á við um grunninnviði landsins. Það er enginn orkuskortur. En hvað með alla hina sem vilja orku? Er það ekki staðan í rauninni, að það eru einhverjir aðrir sem vilja orku og vilja fá hana eins ódýrt og við getum útvegað hana? Þar er vissulega orkuskortur.

Stjórnvöld eiga að tryggja heimilum orku á sanngjörnu verði. Allir hinir borga fullt verð, takk kærlega fyrir. Enginn afsláttur af orku til stóriðju, enginn afsláttur af orku í rafmyntargröft, ekki einu sinni þar. Sanngjarnt verð til heimila og smærri fyrirtækja.

Frú forseti. Við Íslendingar erum auðvitað mjög heppnir að því leytinu til að hér á landi og á miðunum í kringum landið er gnægð auðlinda. Við erum með fiskinn í sjónum, við eigum hugvitið, við eigum náttúruna og við eigum orkuna. Við höfum alltaf talið okkur trú um það, Íslendingar, að ástandið hér í þessum málum væri þannig að orðið orkuskortur ætti ekki að vera eitt af algengustu orðum stjórnmálaumræðunnar en þannig er það nú bara samt í dag. Við höfum alltaf talið okkur trú um það að við yrðum ekki í vandræðum með að afla orku en staðan er engu að síður sú að við sjáum ekki fram á að afla þeirrar orku sem nauðsynlegt er til að standa undir framtíðarvelferð og standa undir því sem við ætlum að gera í loftslagsmálum. Það er nefnilega mjög mikil eftirspurn eftir grænni orku. Við eigum nóg af henni en við þurfum að virkja hana og nýta hana. Gerum við það skilyrðislaust og endalaust á kostnað náttúrunnar og allra náttúrugæða? Nei, við þurfum að forgangsraða. Við þurfum að vera skynsöm í því og við eigum ákveðið tól sem á að hjálpa okkur við það verk. Það hefur hins vegar ríkt ákveðin kyrrstaða í þessu og ekki nægjanlega mikil fyrirhyggja vegna þess að við vitum að orkuskiptin eru mjög afturþung. Þegar við förum í skipin og flugvélarnar vantar mikla orku þar. Á þetta hefur margoft verið bent og jafnframt að það taki tíma að virkja og sækja orkuna. Auðvitað verðum við að halda utan um þessi gildi, að við erum að reyna að ná einhvers konar jafnvægi á milli nýtingar og náttúruverndar, en mér finnst svolítið holur hljómur í því þegar þingmenn stjórnarflokkanna, Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks, koma hér og tala um neyðarástand og orkuskort vegna þess að þessir flokkar hafa valið sér að starfa með flokki sem hefur í þessum málaflokki haft ákveðið neitunarvald. Tregðan er einna mest við ríkisstjórnarborðið þegar kemur að þessum málum og þar þurfa stjórnarflokkarnir tveir, Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur, að horfa beint framan í ábyrgð sína. Við getum vissulega gert annað líka, (Forseti hringir.) við getum lagfært dreifikerfin okkar, raforkukerfið, þannig að þar verði minni sóun. En það er ekki í boði að heimili landsins horfi fram á orkuskort og það gerist æ algengara að við séum að brenna olíu þegar við ættum í raun með réttu ekki að þurfa þess.

og í stað þess að fara svona vítt og breitt þá ætla ég að athuga hvort ég kem að spurningum, sérstaklega til hæstv. ráðherra, sem ráðherra svaraði ekki þegar ég ræddi við hann í fyrirspurnatíma hér í desember síðastliðnum. Það er eitt og annað sem er þess valdandi að mál komast ekki áfram á undanförnum árum. Eitt af því eru auðvitað þær ógöngur sem rammaáætlun lenti

gagnvart tilteknum virkjunarkostum, þ.e. að taka tiltekna virkjunarkosti út úr rammaáætlunarferlinu og setja sérlög um það.

sem eru til þess fallin að styðja við aukna orkuframleiðslu hafi stoppað í ríkisstjórn það sem af er þessu kjörtímabili eða á því síðasta, sem sagt á líftíma ríkisstjórnarinnar, og þá hver þau eru. Ég veit að ég er ekki í neinni stöðu til að bera upp spurningar hér og krefjast svara en ef hv. málshefjandi annars vegar eða hæstv. ráðherra hins vegar hafa svigrúm til að svara þessum spurningum innan þess tíma sem þau hafa hér í lokin þá held ég að það væri upplýsandi fyrir þing og þjóð að vita afstöðu

Virðulegi forseti. Ég vil þakka hv. þingmönnum fyrir þessar umræður. Þær eru búnar að vera líflegar og skemmtilegar og mjög áhugaverðar og upplýsandi. Varðandi það sem hefur verið komið inn á um orkuskort hér á landi þá held ég að við séum öll sammála um að tryggja þurfi heimilum og litlum og meðalstórum fyrirtækjum orku hér á landi. En á móti kemur að við þurfum líka að hugsa um stóru myndina, hvernig samfélagi við viljum búa í og hvernig við ætlum að tryggja innviði, hvernig við ætlum að tryggja grunnþjónustu hér á landi og ég tala nú ekki um að efla enn frekar velferðarkerfið okkar. Til þess þurfum við útflutningstekjur og til þess þurfum við að hafa fyrirtæki í landinu sem þurfa þá einmitt líka að fá orku. Við sjáum að þessar skerðingar hafa áhrif á þessi fyrirtæki og þar af leiðandi á þá vöru sem þau flytja út og fá greitt fyrir. Þannig að þetta er stóra myndin sem við þurfum að huga að og að því að afla orku til þess að hlutirnir gangi og hjól atvinnulífsins geti gengið áfram.

Ég mæli hér fyrir hönd meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um breytingu á lögum um endurskoðendur og endurskoðun og lögum um ársreikninga (endurskoðunarnefndir,

Þá eru með frumvarpinu lagðar til breytingar á lögum um endurskoðendur og endurskoðun sem lúta að því að skýra betur stöðu siðareglna endurskoðenda og hvaða siðareglum þeim beri að fylgja og breytingar á lögum um ársreikninga til einföldunar á stjórnsýsluframkvæmd mála þar sem lagðar hafa verið á stjórnvaldssektir vegna seinna skila ársreiknings eða samstæðureiknings félags. Varðandi samráð sem fylgir þessu máli þá fjallaði nefndin um málið og fékk á fundi sína gesti frá menningar- og viðskiptaráðuneytinu, Skattinum, endurskoðendaráði, Viðskiptaráði Íslands, Samtökum atvinnulífsins og Samtökum fjármálafyrirtækja. Nefndinni bárust fjórar umsagnir sem eru allar aðgengilegar á síðu málsins á vef Alþingis.

Við umfjöllun málsins nú hafði nefndin hliðsjón af umsögnum sem bárust nefndinni þá og fyrra áliti nefndarinnar um málið.

þá sérstaklega þegar kemur að mati endurskoðendaráðs og frammistöðu endurskoðunarnefnda. Í b-lið 12. gr. frumvarpsins er kveðið á um að endurskoðendaráð skuli meta frammistöðu endurskoðunarnefnda.

sem eftirlitsaðilar skuli einkum meta og því skorti skýringu og ástæðu þess að frumvarpið taki einungis upp c-lið ákvæðisins. Meiri hlutinn vekur athygli á því að ákvæði reglugerðarinnar er í heild sinni

Þá sagði í umsögn sem nefndinni barst að ekki kæmi skýrt fram hvernig endurskoðendaráð eigi að haga eftirliti með endurskoðun á nefndum, m.a. út frá skörun við eftirlit Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands með eftirlitsskyldum aðilum. Fram komu sjónarmið um að undanskilja ætti þá aðila sem lúta eftirliti Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands eftirliti endurskoðendaráðs. Að höfðu samráði við menningar- og viðskiptaráðuneytið telur meiri hlutinn það ekki til bóta af þeim ástæðum sem hér eru raktar. Í d-lið 5. gr. er lögð til breyting á lögum um endurskoðendur og endurskoðun, nr. 94/2019, nánar tiltekið að kveðið verði sérstaklega á um að endurskoðendaráð hafi eftirlit með frammistöðu endurskoðunarnefnda í samræmi við IX. kafla

Til að sinna því eftirliti eiga lögbær yfirvöld að leggja mat á fjögur atriði sem talin eru upp í ákvæðinu. Í fyrsta lagi er þar um að ræða áhættu sem skapast af tíðum annmörkum á gæðum hjá löggiltum endurskoðanda og endurskoðunarfyrirtæki. Í öðru lagi er um að ræða eftirlit með samþjöppunarstigi á markaði. Í þriðja lagi frammistöðu endurskoðunarnefnda og í fjórða lagi ráðstafanir til að draga úr áhættu vegna atriða sem leitt gætu til þess að endurskoðunarfyrirtæki detti af markaði og rofs á veitingu endurskoðunarþjónustu.

um þróun á markaðnum fyrir lögboðna endurskoðunarþjónustu til handa einingum tengdum almannahagsmunum og leggja hana fyrir evrópskar eftirlitsstofnanir. Fjármálaeftirlit Seðlabanka Íslands sinnir ekki umræddu eftirliti um þróun á markaði fyrir lögboðna endurskoðunarþjónustu skv. 27. gr. reglugerðarinnar og því er ekki um eiginlega skörun að ræða.

Þetta eru örfá atriði en ég held að það sé rétt að halda því til haga og ítreka að í umsögn sem nefndinni barst var því velt upp hvort þessi skörun sem ég hef hér farið yfir væri á eftirliti Fjármálaeftirlits Seðlabankans með eftirlitsskyldum aðilum og eftirliti endurskoðendaráðs með endurskoðunarnefndum.

eins og fjallað er ágætlega um í nefndaráliti. Að framansögðu virtu leggur meiri hluti efnahags- og viðskiptanefndar til að frumvarpið verði samþykkt. Undir álit meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar rita, auk þess sem hér stendur, hv. þingmenn Teitur Björn Einarsson, Diljá Mist Einarsdóttir, Guðbrandur Einarsson, Jóhann Friðrik Friðriksson og Steinunn Þóra Árnadóttir.

Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á raforkulögum og lögum um Orkustofnun. Megintilgangur frumvarpsins er að treysta og efla raforkueftirlit samkvæmt raforkulögum í samræmi við kröfur tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2009/72/EB um sameiginlegar reglur um innri markaðinn fyrir raforku.

Áform um lagasetninguna og drög að frumvarpi voru kynnt til umsagnar á samráðsgátt stjórnvalda. Í samráðskafla greinargerðarinnar er greint frá umsögnum og viðbrögðum við þeim. Tilskipunin gerir kröfu um að ríki komi á fót eftirlitsaðila sem er ekki einungis sjálfstæður gagnvart raforkufyrirtækjum heldur einnig gagnvart stjórnvöldum.

Þá eru lagðar til nokkrar breytingar á raforkulögum í þeim tilgangi að aðgreina með skýrari hættir starfsemi Raforkueftirlitsins frá annarri starfsemi Orkustofnunar. Eftirlits- og stjórnsýsluverkefni sem tengjast flutningi, dreifingu og viðskiptum með raforku eru með frumvarpinu skýrlega falin Raforkueftirlitinu.

Gert er ráð fyrir að sama einstakling megi aðeins skipa tvisvar í embætti skrifstofustjóra Raforkueftirlitsins. Með þeim hætti er kröfu tilskipunarinnar um tímabundna skipun yfirstjórnar eftirlitsyfirvaldsins fullnægt og að Raforkueftirlitið haldi sjálfstæði sínu við raforkueftirlit.

þetta mál í tengslum við það hvort hér sé um að ræða það sem sumir í yfirgripsmikilli umræðu um þriðja orkupakkann fyrir nokkrum árum síðan kölluðu landsreglara.

ég spyr sem sagt: Er hér verið að formfesta það sem í umræðunni um þriðja orkupakkann og innleiðingu hans á sínum tíma var kallað landsreglari? Í öðru lagi vil ég spyrja hæstv. ráðherra. Það kemur hérna fram í 6. kafla greinargerðarinnar undir Mat á áhrifum: „Mögulegur kostnaður vegna áformanna rúmast innan fjárheimilda og hafa áformin því ekki áhrif á fjárhag ríkissjóðs.“ Það segir okkur þingmönnum ekkert um það hver kostnaðurinn við þetta er þannig að ég vil spyrja hæstv. ráðherra hvort raunverulegur kostnaður liggi fyrir og hver hann sé þá.

um þriðja orkupakkann var að þeir sem töluðu gegn honum hér voru alltaf að tala um aðstæður eins og þær eru í Noregi. Svo má nefna mjög margt fleira. Það er líka ágætt að skoða hverju var spáð, hvað var sagt að myndi gerast.

Mig langar þá að endurorða þessa spurningu þó að efnisatriðin séu þau sömu: Er einhver tenging milli þessa sjálfstæða raforkueftirlits sem hér verður komið fyrir innan Orkustofnunar með einhverjum hætti við hina svokölluðu ACER-stofnun sem tengdist orkupakkaumræðunni jafn mikið og við þekkjum? Sé einhver tenging þar á milli, hvernig er henni háttað? háttað? Er þessi eftirlitsaðili fullkomlega sjálfstæður gagnvart þeirri stofnun, af því að nú liggur fyrir hér að hann skuli vera sjálfstæður eins og nokkur kostur er gagnvart sinni stofnun og ráðherra auðvitað? Eru einhver tengsl þarna og í hverju felast þau þá? Og það er bara áhugavert auðvitað að kostnaðarmatið sé eins og það liggur. En ég vil ítreka þessa spurningu eða réttara sagt setja fram þessa spurningu sem er örlítið breytt nálgun á sama efnisatriði.

og það er bara ekki þannig. Við erum ekki tengd. Þá sögðu þeir sem töluðu gegn þriðja orkupakkanum: Þið stjórnið ekki neinu. Það kemur bara sæstrengur og við verðum víst tengd.

Áformað er að leggja fram á yfirstandandi löggjafarþingi alls fjögur frumvörp þar sem lagðar eru til stofnanabreytingar. Tekið skal fram að frumvarp þetta helst í hendur við frumvarp til laga um nýja Náttúruverndar- og minjastofnun, sem enn er til umfjöllunar í þingflokkum.

Áform um lagasetningu og drög að fyrirliggjandi frumvarpi hafa verið birt í samráðsgátt stjórnvalda til kynningar og athugasemda og hefur verið unnið úr þeim athugasemdum sem bárust eins og nánar greinir í samráðskafla frumvarpsins. Í vinnu við stofnanabreytingar hef ég miðað að því að skapa vettvang fyrir kraftmeira fagstarf og árangur. Markmið mitt er að til verði faglega spennandi og áhugaverðir vinnustaðir þar sem þekkingar- og lærdómssamfélag er eflt og þekking, innviðir og gögn samnýtt. Þá legg ég ríka áherslu á að störfum verði fjölgað á landsbyggðinni og störfum með sveigjanlegum starfsstöðvum í kjörnum sem dreifast um landið. Að baki frumvarpinu liggur frumathugun sem unnin var í samvinnu við forstöðumenn og aðra starfmenn stofnana.

Í greiningarvinnu kom í ljós að ávinningur af frumvarpi þessu lýtur að faglegum viðfangsefnum, mannauði og þekkingu, fjármagni, innri virkni og þjónustu. Í því sambandi langar mig einnig að nefna átaksverkefni í leyfisveitingum þessara stofnana, sem er í undirbúningi í ráðuneytinu.

Þá fer stofnunin einnig með hlutverk og annast verkefni samkvæmt lögum á málefnasviði annarra ráðuneyta, svo sem lögum um fiskeldi og lögum um almannavarnir. Líkt og Umhverfisstofnun þá fer Orkustofnun með framkvæmd og annast eftirlit að hluta eða öllu leyti með framkvæmd ýmissa laga, þar á meðal raforkulaga, laga um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu,

Markmiðið með frumvarpinu er að setja einfalda og skýra lagaumgjörð utan um starfsemi stofnunarinnar og hlutverk hennar þar sem áherslan er á málefnin og eðli verkefna.

Í sérstakri grein er að finna almennt ákvæði sem minnir á þær heimildir sem Umhverfis- og orkustofnun er ætlað að hafa samkvæmt ákvæðum annarra sérlaga, sem tengjast stjórnsýslu- og eftirlitshlutverki stofnunarinnar. Um er að ræða ýmsar valdheimildir, heimildir til að beita stjórnsýsluviðurlögum, gjaldtökuheimildir stofnunarinnar Í ljósi þess að bæði Orkustofnun og Umhverfisstofnun starfa samkvæmt nokkrum fjölda laga eru í frumvarpinu lagðar til breytingar á þeim lögum sem um er að ræða til að færa hlutverk þessara stofnana og verkefni til Umhverfis- og orkustofnunar. Í bráðabirgðaákvæði frumvarpsins er lagt til að starfsfólk Orkustofnunar og Umhverfisstofnunar sem hefur sinnt þeim verkefnum sem munu heyra undir nýja stofnun njóti forgangs til þeirra starfa sem munu verða til með tilkomu nýrrar stofnunar.

Orku- og loftslagsmál eru stærstu málaflokkar okkar tíma og krefjandi markmið íslenskra stjórnvalda í loftslagsmálum gera kröfu um aukna skilvirkni. Með aukinni samþættingu orku- og loftslagsmála væntum við þess að hægt verði að byggja aðgerðir í loftslagsmálum á sterkari gögnum og nýta þekkinguna betur. Virðulegur forseti. Nú hafa margir þingmenn í öllum flokkum nokkurn veginn kallað eftir því að við þurfum að ná enn þá betri árangri þegar kemur að grænni orkuöflun.

ég veit ekki til þess að neinn hafi komið hér fram og sagt að það eigi að fjölga þeim og gera þær margar og litlar aftur. Það mun auðvitað aldrei neinn gera það þegar þetta frumvarp verður orðið að lögum, ef það verður að lögum. En það verður að fara saman hljóð og mynd.

jól. Menn sögðu hér mjög margir í þingsal: Það þarf að gera eitthvað í grænum orkumálum, en það var enginn sem beitti sér fyrir því að ég fengi að tala fyrir þessu máli þannig að það hefði getað farið til umsagnar og menn gætu hafið starfið núna. Það verður nefnilega að fara saman hljóð og mynd.

Ég velti því fyrir mér hvort þetta sé kannski samtal sem eigi frekar að eiga sér stað inni á þingflokksfundum af því að framsögumaður málsins, Njáll Trausti Friðbertsson, situr nú í sama flokki og hæstv. ráðherra. Málið kom að vísu ekki fyrr en um miðjan nóvember til nefndarinnar og lauk umsagnarferli um mánaðamótin nóvember/desember og sama hversu lítilvægt málið kann að virðast í augum ráðherra þá þá er ég ekkert viss um að nefndin hafi bara haft tíma til að klára það. Það var annað sem þurfti að ljúka fyrir áramót. Þessar stofnanasameiningar eru ekki jafn háðar þeim dagsetningum, sem endurspeglast t.d. í því að öll málin þrjú áttu að koma til þingsins í október.

þetta frumvarp sem við ræðum hér í dag haldist í hendur við frumvarp um Náttúruverndar- og minjastofnun og mig langar að spyrja hæstv. ráðherra, sem sagði að málið væri til umfjöllunar í þingflokkum, hvenær hann reikni með að það líti dagsins ljós, hvort þingflokkar stjórnarflokkanna séu einhverjir kannski með einhverjar efasemdir um það mál,

Ég fylgdist auðvitað vel með því hvernig þetta gekk í þinginu og í þingnefndinni og líka með viðbrögðum stjórnarandstöðunnar. Þetta er frumvarp sem kom inn í þingið 10. nóvember, var mjög einfalt, er mjög einfalt, fékk fjórar jákvæðar umsagnir. Og aftur: Ég hef nú aðeins komið að þingstörfum áður. Auðvitað er það þannig og við vissum það líka að það var ekki hægt að koma neinu í gegnum þingið ef stjórnarandstaðan setti sig þversum á móti því

að hér er frumvarp inni sem er mjög mikilvægt að klára. Við vitum það alveg og það hefur bara aukist, vald stjórnarandstöðunnar af því að tefja mál.

gert. Varðandi seinni spurningu hv. þingmanns þá vonast ég bara til þess að við sjáum þau frumvörp sem fyrst. Ég er bara að vekja athygli á því vegna þess að hér hafa margir hv. þingmenn — og ég fagna því ég fagna því og hef talað um mikilvægi þess að unnið verði hratt og vel í þessum málaflokki — þá hangir þetta algjörlega saman. Þetta hangir algjörlega saman.

ef ekki ætti að setja íslenskan flugiðnað á hliðina eins og stjórnarliðar lýstu því. Það mál kom líka seint til þingsins. Ég ætla bara að biðja hæstv. ráðherra að hætta að benda á stjórnarandstöðuna sem einhverja afsökun fyrir því að mál klárist ekki á þessum tímapunkti. Þetta er samtal sem hæstv. ráðherra þarf að eiga við sitt fólk og sjálfan sig. Hann þarf að eiga samtal við sjálfan sig um að koma með mál tímanlega til þingsins, við framsögumenn mála, sem eru í því tilviki sem við ræðum hér í sama flokki og hæstv. ráðherra, eða bara forystu nefndarinnar. Allt eru þetta stjórnarliðar sem bera ábyrgð á

Hv. þingmaður getur verið mjög argur út í þann sem hér stendur en það breytir því ekki að það var ekkert sem kom frá stjórnarandstöðunni sem var til að hjálpa í þessum málum. Þá er ég að vísa í sameiningarmálin. Það liggur alveg fyrir.

vel í þeim málum og setji það í forgang. Það eru mörg dæmi þess, virðulegur forseti, að hv. þingnefndir og hv. þingmenn hafi lagt mikið á sig til að koma góðum málum í gegn.

nóvember, Náttúrufræðistofnun, sem varðar sameiningar, hafi ekki verið afgreitt fyrir áramót vegna stjórnarandstöðunnar. Heyrðu, það er nú bara þannig, virðulegur forseti,

Það er stjórnarmeirihlutinn sem hefur fullt dagskrárvald í nefndinni og virðulegur forseti stýrir hér dagskrá þingfunda. Að halda því fram að það mál sem kom úr umsögn 2. desember hafi ekki klárast vegna þess að stjórnarandstaðan ýtti ekki nægjanlega mikið á eftir því, þetta er einhver satíra sem maður er að verða hér vitni að. En jæja, látum þetta nú gott heita, nóg um það í bili. Mig langar til að spyrja hæstv. ráðherra.

Það sem vekur athygli mína er í 6. kafla greinargerðarinnar, Mat á áhrifum, þar sem í rauninni er flaggað kostnaði svona til að byrja með en það verði engin bein fjárhagsleg hagræðing af þessu. Nú er ég ekki að neinu marki að leggjast gegn sameiningu þessara stofnana en það kemur á óvart að það skapist ekkert svigrúm (Forseti hringir.) til fjárhagslegrar

forstöðumenn stofnana. Menn hafa líka séð mikil tækifæri varðandi húsnæðismálin, stoðþjónustu og ýmislegt sem þarna er nefnt. Að auki er búið, og það er í fyrsta skipti sem það er gert, að semja við Ríkiskaup um að fara núna með, varðandi allar stofnanirnar og ráðuneyti, öll innkaup þar til að ná hagræðingu fram

Hins vegar sjáum við ekki fram á það vegna þess að við ætlum að ná þessu fram með hagræðingu eins og ég nefndi í framsögunni og hef margoft nefnt og hefur verið kynnt.

ráðherra komi á óvart að formaður fastanefndar hafi dagskrárvald og stýri því hvaða mál eru sett á dagskrá. Hafandi verið formaður fastanefndar á liðnu kjörtímabili þá er þetta áhugavert svo vægt sé til orða tekið. En ég þakka hæstv. ráðherra fyrir svarið. Hér er sagt: Það á að hagræða, það á að ná fram einfaldara regluverki, það á að ná fram hagræðingu í húsnæðismálum, það á að fækka forstjórum úr átta í þrjá. Það er því margþætt hagræði sem næst fram með þessu og það kemur mér

að nú á að einfalda ferla, það er markmiðið — það sem ég skil ekki er hvers vegna enginn fjárhagslegur ávinningur hagræðing er áætluð af þessum gjörningi öllum ef við horfum á málin heildstætt sem koma hér fram, hvers vegna það er enginn fjárhagslegur ávinningur af því að sameina átta stofnanir í þrjár,

Sér hæstv. ráðherra fyrir sér að það fjölgi þá starfsmönnum, að heildarfjöldi starfsmanna hjá þessum stofnunum verði meiri hjá þremur stofnunum heldur en hann er samanlagður hjá átta stofnununum í dag?

sérstaklega á síðustu dögum þingsins þá er mjög erfitt að klára mál eða ómögulegt nema stjórnarandstaðan sé tilbúin til þess að leyfa mönnum að koma málum í gegn. Það er bara vel þekkt.

Við erum líka að fara þá leið, ekki bara þegar kemur að húsnæðismálum, færri stjórnendum, heldur líka opinberum innkaupum, alls staðar, í öllu sem heyrir undir umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið.

Andsvörum er lokið og forseti getur ekki látið hjá líða að minna hv. þingmenn á að hvort sem er í andsvörum eða í umræðum almennt er mælst til þess að þingmenn tali úr ræðustól

En það eru svo sem ekki neinir skaflar í þessu frumvarpi sem ég stoppa við heldur vil ég koma hingað upp og taka undir og hvetja ráðherrann til góðra verka, eins og segir hérna í markmiðum, að

Hérna er um að ræða Umhverfisstofnun og ætla ég kannski aðeins að minnast á hana því að starfsstöðvar Umhverfisstofnunar eru níu talsins um allt land. Þeir hafa staðið sig virkilega vel í að vinna svona um landið enda náttúrlega ber nafnið það til að þetta er akkúrat stofnun sem á að vera

að sameiningu þessara átta stofnana, taka Umhverfisstofnun sér til fyrirmyndar hvað þetta varðar. Ég held að aðrar stofnanir og bara þessi stofnun sem verði til megi horfa til þess og þetta markmið megi vera að leiðarljósi, bæði til þess að sérhæfing svæða sem hefur orðið til í þessum stofnunum víða um landið

verður ekki keðjan sterkari en það sem er veikasti hlekkurinn eins og við þekkjum. Þannig getum við unnið að markmiði þessara laga um að einfalda umsóknarferli, sem við þekkjum til að hafa verið þröskuldar í mörgum málum og mörgum framfaramálum sem víðast. Það var bara þetta sem ég vildi segja og ég bara vona að við berum gæfu til þess — það er vandmeðfarið að sameina svona margar stofnanir. Ég er ekki að tala um að það eigi ekki að gera það en það er mjög vandmeðfarið, og hafa að leiðarljósi hvað hefur verið gert vel gert innan þeirra stofnana sem koma til með að sameinast og halda áfram með þau góðu markmið. Ef það tekst vel til þá held ég að þau markmið frumvarpsins, eins og að einfalda umsóknarferli og einfalda ýmis ferli sem eru þar inni í þessum auka sérþekkingu, sérþekkingu svæða — þá er því vel komið fyrir ef þetta gengur eftir. Takk fyrir.

þegar við fórum og vorum að skoða þessi sameiningaráform að skoða alveg sérstaklega byggðaþróunina. Til að gera langa sögu stutta þá hafa verið mun meiri mannfjöldabreytingar heldur en fólk gerir sér almennt grein fyrir

svo í kringum álverið á Austfjörðum og á Höfn. Ég man ekki eftir öðrum stöðum fyrir utan ytri Hvítárhringinn.

ekki bara vegna þess að það sé skynsamlegt að hafa stærri, öflugri og skilvirkari stofnanir, út frá hagræði og skilvirkni, heldur líka vegna þess að hér er þessi áhersla sem hv. þingmaður var sérstaklega að vísa til í sinni ágætu þingræðu.